na točku 9. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 748. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za ratne veterane i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješća ste primili na sjednici. na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, Klub zastupnika HDSSB-a i Klub zastupnika HDZ-a. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Stanko Janić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Izvolite. **Janić, Stanko** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici Hrvatskog sabora. Postojeći Zakon o područjima posebne državne skrbi donesen je u srpnju 2008. godine. Glavna svrha tog zakona je poticanje demografskog i gospodarskog napretka područja posebne državne skrbi. Najveće i najbolje rezultate ovaj zakon bilježi upravo u stambenom zbrinjavanju. Njegovom primjenom od 2000. godine do danas stambeno je zbrinuto 35320 obitelji prognanika, povratnika, izbjeglica na području posebne državne skrbi. 21647 najmom kuća i stanova u državnom vlasništvu, te 13673 darovanje građevinskog materijala, izgradnju ili obnovu obiteljskih kuća. Od toga je do danas hrvatskim braniteljima, Hrvatskom vijeću obrane i Hrvatskoj vojsci darovano 4687 kuća i stanova temeljem ovog zakona, odnosno ranijih uredbi iz 2005. i 2007. godine, a prodano je također 1085 kuća ili stanova korisnicima stambenog zbrinjavanja. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi jedan je od iz skupine zakona koji se usklađuju sa Zakonom o općem upravnom postupku kao i dio mjerila za zatvaranje poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava pregovora sa Europskom unijom. I iz tih razloga predloženo je da se usvoji po hitnom postupku kao što je i ovaj uvaženi Hrvatski sabor prihvatio. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim izmjenama i dopunom zakona možemo razvrstati u pet skupina. Prvo, predloženim izmjenama i dopunama ovaj se zakon usklađuje svojim postupovnim pravilima sa Zakonom o općem upravnom postupku. Uređen je postupak podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, te propisana postupovna pravila koja su sukladna Zakonu o općem upravnom postupku, te između ostaloga uvode se kao novine liste prvenstva koje jasno utvrđuju poredak po kojem će se ti zahtjevi rješavati prema kriterijima, bodovima koji su propisani ovim zakonom i koji će se objaviti se objaviti 31. siječnja tekuće godine za sve uredne zahtjeve. Ministarstvo je prvostupanjsko tijelo protiv čijeg će rješenja je moguća žalba povjerenstvu koje imenuje Vlada Republike Hrvatske. To je uređeno člankom 7. i 8. ovih izmjena i dopuna zakona. Drugo, preciznije su definirani uvjeti koje korisnici moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje, te pored toga člankom 4. i 5. uvedena je nova skupina korisnika koji mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje, darovanje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, korisnik koji dobije na korištenje nekretninu i iseljuje iz iste radi vraćanja u posjed vlasniku, te dobije drugu nekretninu na korištenje. Ovim izmjenama se izjednačuju ti korisnici sa onim korisnicima koji su kontinuirano boravili u nekretnini u državnom vlasništvu, a koji su time stekli pravo na darovanje. Izmjena se odnosi na nekretnine isključivo u manjim mjestima i ruralnim sredinama slabije infrastrukturne opremljenosti a isključene su nekretnine u gradovima na područja posebne državne skrbi. Također uređena su i pitanja te uvjeti u kojima se omogućava ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje osobama koje su ostvarile pravo prema Zakonu o obnovi, kao članovi obitelji, te koji su otuđili useljivi stambeni objekat nakon 1991. godine. Uređuje se i pitanje stambenog zbrinjavanja u državnoj kući ili stanu kada nastupi posebna …/Govornik se ne razumije./… kao što je …/Govornik se ne razumije./… korisnika i slično, kao i da je nekretnina koja je predmetno darovanje i prodaja suvlasništva svih članova obitelji korisnika stambenog zbrinjavanja, jer u dosadašnjoj praksi bilo je dvojakog tumačenja toga i na na neki način izigravanja takvih propisa. Omogućen je povrat iznosa sredstvima hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalih branitelja, koji su isti utrošili u svrhu stambenog zbrinjavanja kupnjom obiteljske kuće u državnom vlasništvu na području posebne skrbi, te uvjeti za ostvarenje navedenog prava. od 2005. godine kada je Vlada donijela uredbu o darovanju i braniteljima, a kasnije i ovaj zakon, svi branitelji na područjima posebne državne skrbi stekli su pravo na darovanje državnih kuća i stanova u kojima su stambeno zbrinuti po ovom zakonu. Do danas je na taj način darovano, ostvareno 4 tisuće i 687 branitelja i njihovih obitelji. Jedan broj branitelja 169 brojkom, otkupio je stanove prije tih uredbi i sad im se omogućuje da ta sredstva mogu povratiti. Svim obiteljima koji su propustili podnijeti zahtjev za obnovu mogu to učiniti sada po ovome zakonu. Ujedno je uređen iznimna mogućnost stambenog zbrinjavanja izvan područja posebne državne skrbi dodjelom građevinskog materijala kao iznimna mogućnost privremenog stambenog zbrinjavanja korisnika u posebnim situacijama na područjima posebne državne skrbi. Treća skupina pitanja koja se uređuju ovim izmjenama i dopunama zakona odnose se na određivanje u kojim slučajevima korisnici gube pravo na stambeno zbrinjavanje. Na ovaj način izbjeći će se slučajevi zabilježeni u praksi u kojima korisnici odbijaju ponuđene nekretnine iz neopravdanih razloga i odugovlače postupak kako njihovog stambenog zbrinjavanja, tako i ostalih korisnika koji se na listi nalaze prvenstveno ispod njihovog broja. Četvrto, nadalje što je veoma važno uređuje se pitanje neovlaštenih ulaganja u privatnu imovinu kako bi se razriješili odnosi između vlasnika i privremenih korisnika, i prekinuli sudski postupci ovrhe po sudskim presudama. Ovo je jedno pitanje koje je također vezano za zatvaranje poglavlja 23. pregovora Republike Hrvatske sa Predloženim izmjenama zakona ministarstvo će nadoknaditi iznos do visine sredstava nužnih za dovođenje stambenog objekta u stanje prikladno za život, boravak i korištenje, prema Zakonu za obnovu. U slučaju da je privremeni korisnik ostvaruje pravo na stambeno zbrinjavanje na teret državnog proračuna, vrši se …/Govornik se ne razumije./… sredstava uloženih u zauzetu imovinu i njegovo stambeno zbrinjavanje. Posebno se uređuje pitanje ulaganja u poslovne objekte. I na kraju, dodatno se uređuju pojedina pitanja stambenog zbrinjavanja koja su u primjeni zakona pokazala dvojbenim kao primjerice što je useljivi i neuseljivi stambeni objekt, stambena površina na koju se ostvaruje pravo na stambeno zbrinjavanje, i kasnije pravo na otkup ili darovanje i Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici u kratkom izlaganju iznio sam sve bitne dijelove predloženog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o području posebne državne skrbi, i nadam se da će se kroz raspravu postići suglasnost da se ovakav prijedlog zakona usvoji po hitnom postupku na ovoj sjednici Hrvatskog sabora. Hvala. lijepo uvaženom državnom tajniku na uvodnim pojašnjenjima. Da li predstavnici odbora imaju potrebu? Ne. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. Prvu prijavu primili smo od kluba nacionalnih manjina i uvaženi kolega zastupnik Deneš Šoja, u ime ovoga kluba. Izvolite kolega. državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. U svezi sadržaja kako zakona tako i obrazloženja, želim naglasiti nekoliko momenata. Prije svega, s obzirom da i sam živim na području od posebne državne skrbi i nije mi problem vratiti film unazad 10-ak, 15 godina i imati pred očima onu sliku koja je tada bila, i sliku sada, stoga moram izraziti i zadovoljstvo i zahvalnost svim vladama i svim kompetentnima koji su uložili velik napor da se izvrši obnova, jer iz ovog obrazloženja je vidljivo da je samo što se tiče stambenih jedinica sanirano, izgrađeno i napravljeno preko 35 tisuća i 300, i koliko je još dodatno učinjeno ne bih želio ponavljati iz teksta obrazloženja. Što se tiče samoga zakona, mislim da je za svaku pohvalu, čak šta smatram da je trebalo kod kod izmjene zakona kada se radilo o donošenju te uredbe o darivanju, odmah obuhvatiti onu kategoriju branitelja koji su prije stupanja na snagu te uredbe uložili određena sredstva, zadužili se da bi riješili svoje stambeno pitanje i nakon toga što je izvršeno darovanje jednom određenom broju branitelja, sasvim opravdano smo izazvali nezadovoljstvo tog dijela. Mislim da se sa ovim zakonom to sada ispravlja, što je doista krajnje vrijeme. Tu bih možda vezano još za sam tekst zakona, u članku 5. i u samome članku onaj članak 10.b i stavak 2. gdje se govori o određenom roku za povrat od 3 godine. Ne znam s čime se to opravdava, zašto je to neophodno da bude 3 godine, taj rok po meni bi mogao biti i kraći, možda godinu eventualno, najviše dvije godine. Zatim imamo i u članku 6. što je također meni malo nejasno, članak 6. tamo točka 15. gdje se govori o tome kada zainteresirani gube pravo na zbrinjavanje, ako bez osnova dva puta odbiju ponuđenu kuću, odnosno rješenje. Pa mislim da bi tu također trebalo da bude moguće samo jedanput. Dalje što želim posebno naglasiti to je sljedeće: poznavajući prilike prije svega u istočnoj Slavoniji i u Baranji mislim da ovakvu stambenu izgradnju i rješavanje tih problema u isto vrijeme nije popratilo i potrebito rješavanje komunalnih infrastrukturnih problema na terenu kao i izgradnju objekata društvenih standarda, a dijelom i sakralnih objekata. To mogu i potkrijepit ću sa nekoliko primjera, naprosto iz razloga da to u budućnosti ministarstvo, odnosno u ukupnosti RH da ima u vidu jer u suprotnom na tim područjima u tim novim ulicama, novim kućama koje su izgrađene ako se ne stvori infrastruktura kao neka određena osnova za gospodarski razvoj i ostali ostali objekti društvenog standarda mladi ljudi neće se zadržati. A to bi mogao potkrijepiti sa sljedećim podacima: uspoređujući podatke Osječko-baranjske županije, a mislim da je Vukovarsko-srijemska u istoj ako ne i u još složenijoj situaciji, primjera radi, zdravu, pitku vodu na području Osječko-baranjske županije prema podacima od prije godinu dana pije 40% stanovnika dok je taj isti postotak u Splitsko-dalmatinskoj županiji 87%. A još je izraženija razlika da ne uzimamo sad Zagreb u drugim područjima od Pule, Rijeke, Dubrovnika, Međimurja itd. Ili drugi podatak, recimo da je na području, mogu reći Osječko-baranjske ili naše županije, svega 11% kućanstva je priključeno na kanalizacijski sustav, a taj postotak je recimo kad se komparira sa Splitsko-dalmatinskom preko 34%. Što znači da je 3 put bolje, odnosno kvalitetnije to riješeno. Ja bih sad tu mogao još nabrajati nekoliko podataka vezano i za grad Vukovar. Ako imamo u vidu da je taj grad u predratnom periodu u bivšoj državi po razvijenosti u raznim oblicima, od gospodarskog pa do zapošljavanja itd., gotovo svake godine je negdje među prvih 3, 4 bio po razvijenosti u bivšoj državi, u bivšoj državi, apsolutno i u Hrvatskoj, od 112, 113 općina koliko ih je tada bilo ili u bivšoj državi od 500 općina. Ili još jedan vrlo interesantan primjer moram ovdje istaći, a to je pitanje recimo kako ilustrira situaciju jedno malo mjesto, selo u Slavoniji, vjerojatno mnogo od vas je to znano, možda ste i bili tamo, Laslovo. Laslovo je za mene ovako jedan Vukovar u malome s obzirom na stradanja, što se sve tamo desilo. I imate izgrađeno 95% stambenih objekata, nove kuće, lijepe ulice, međutim ti mještani Laslova nemaju to u isto vrijeme ovo što sam govorio nije popraćeno sa u nekim ulicama nemaju, nisu asfaltirane ceste, nemaju ni lovci ni vatrogasci kulturni. Dom kulture je napravljen, koristi se, ali nije završen. Crkva se adaptira već 7, 8 godina još nije gotova, napravljena je do pola. Prema tome, to su primjeri, izraziti primjeri gdje se nije dovoljno dosad, ne sumnjam u to objektivno, nije se ni moglo uložiti u tu infrastrukturu i mislim da u perspektivi u budućnosti apeliram da se to pokuša na određeni način ispraviti. Jer kad pogledamo ona ulaganja koje mi razmatramo godišnje vezano za naše otoke što se kreće negdje od milijardu i pol do dvije milijarde i pogledamo i one određene objekte izrazito visokog društvenog i komunalnog standarda od ovih nastavno-sportskih dvorana pa do zatvorenih bazena itd., što ja apsolutno podržavam i smatram da je potrebno, onda ipak moramo malo razmisliti o ogromnoj razlici u tim raznim oblicima standarda. To moram ovako naglasiti. ja sam u šali već dva puta ovdje naglasio, posebno kad je Baranja u pitanju, da bi određene kriterije koje primjenjujemo kod otoka mogli bi i za Baranju primijeniti s obzirom da iz ostatka Hrvatske i tamo se može doći samo avionom i brodom jel'. Tako da ima određenih poteškoća i logike i u tome. I da završim svoje ovo kratko izlaganje želim naglasiti na kraju sljedeći momenat: upravo ljudi, odnosno generacija između 40 i 50 godina, '90-te i '91. godine su na određen način sa tog područja iznijeli veliki teret rata. Oni su sada već blizu 70 godina. A oni koji su tada imali 20 do 30 oni su negdje 40 i 50. Prema tome, iz toga ja izvlačim zaključak da su doista i zaslužili u ovom u ovom smislu u kojem sam ja govorio jedan određeni ne samo osobni nego i društveni standard jer konačno kako naš narod kaže i ona i u Rijeci i u Međimurju pa i u Slavoniji i Baranji ima samo jedan život. I prema tome ti ljudi mislim da zaslužuju u tom smislu možda malo veću pažnju. Apsolutno podržavamo i kao klub i ja osobno donošenje tog zakona u nadi da će se preostali dio problema razriješiti, a za nas još posebno predstavljaju problem i pustare o čemu upravo ovih dana i sada nastojimo napraviti jedan iskorak da i sudbinu tih ljudi razriješimo. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Dalje je na redu klub SDSS-a i uvaženi kolega zastupnik Mile Horvat. Izvolite kolega. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa kolegicom, kolegice i kolege. Nema rasprave zakon, odnosno izmjene i dopune Zakona o područjima od posebne državne skrbi, dakle jednog izuzetno važnog zakonskog teksta i gledajući geografski, dakle prostorno, i gledajući prema određenim populacijskim, odnosno socijalnim kategorijama, gledajući određenu pravnu problematiku koja se još mora na neki način ovim zakonskim tekstom urediti. Dakle, potpuno uvažavamo i napor koji su ljudi iz ministarstva kao predlagatelji uradili da se kroz ove izmjene i dopune Zakona o područjima posebne državne skrbi uvedu instituti i time dobije na kvaliteti u rješavanju svih svih tih nezavršenih stvari kao i napor da se stvarno uistinu na terenu uradi ono što je bilo zacrtano u smislu obnove stambenog zbrinjavanja itd., itd. Jasno da su mnoge od tih stvari limitirane nizom faktora. Ne samo ljudskim faktorom, ne samo političkim faktorom ima tu limitiranosti novčanim sredstvima o čemu sada ne bih govorio. Dakle, popravljanje ovog zakona kroz ovih 5 instituta koje je u obrazloženju uvodno rečeno, dakle usaglašavanje sa Zakonom o upravnom postupku, definiranje lista, prvenstva podnositelja zahtjeva što mislim da je dobra stvar, da je bila stvar koja je u određenom trenutku bila usko grlo za rješavanje određenih zahtjev. Zatim definiranje kategorije useljivih i neuseljivih stambenih objekata, isto stvar koja se morala kvalitetnije riješiti. Isto tako pravo darivanja korisnicima temeljem drugih zakona je stvar koja je vjerojatno prema procjeni predlagatelja bila stvar koja se treba urediti. Dakle ovo su poboljšanja osnovnog zakonskog teksta s kojima se mi slažemo i za koje držimo da su bili rezultat iskustva, samog Ministarstva sa terena u rješavanju pojedinih slučajeva i očekujemo da će ono upravo riješiti prohodnost odnosno mnoga uska grla u rješavanju u rješavanju ove problematike o kojoj govorimo. Međutim, ja ću sada ovdje napraviti jednu analizu ukupnog zakonskog teksta jer mislim da je sada prilika da se kaže naša ocjena o ukupnom tekstu odnosno zakona koje regulira područje posebne državne skrbi. Zašto to kažem? Zato što u naslovu samog Zakona se utvrđuje da se ovim zakonom definiraju poticajne mjere za obnovu i razvitak, definiraju se poticajne mjere za postizanje što ravnomjernijeg razvitka, demografskog gospodarskog razvitka, završetka programa obnove, povratka prijeratnog stanovništva. To su nekakvi zadani ciljevi koji su u osnovnom tekstu zadani koje smo sami sebi tim zakonom zadali. I sada se postavlja pitanje da li smo to ovim izmjenama i zahvaćanjem o kojim sam sada govorio kroz ovih 5 instituta i postigli. Naša je ocjena da mi nismo do kraja da mi nismo do kraja dubinski zahvatili i do kraja riješili sam Zakon. Cilj je svakako bio dobar međutim, sadržaj Zakona ovim proklamiranim ciljevima po našoj ocjeni odgovaraju. Ako se, se, tome govori u prilog sljedeći podaci, ako se vidi struktura samog Zakona pa se analizira da su opće odredbe obuhvaćene u šest članaka, da su mjere demografske obnove, dakle radi se o mjerama stambenog zbrinjavanja obuhvaćene u 21 članku, poreske olakšice kroz četiri članka zaštite okoliša, dva članka, itd., onda vidimo da je najveći akcenat stavljen upravo na mjere demografske obnove i stoga se dade zaključiti da se ovdje radi o nekoj vrsti, neka mi se ne uzme za zlo ako to tako kvalificiram, ali da se radi o pravilniku za stambeno zbrinjavanje, a da se ne radi o sistemskom zakonu iz koga trebaju kasnije izaći i nekakvi konkretni podzakonski akti. Ako područja posebne državne skrbi razumijemo po samom naslovu svome i po društvenim ciljevima koji se time podrazumijevaju onda moram istaći nekoliko stvari. Prvo, ova područja su karakteristična po ekonomskom zaostajanju i socijalnoj zapuštenosti što znači da bi Zakon koji se za to donosi trebao odgovoriti na ovakve izazove. A unatoč tome u Zakonu nema sadržaja o gospodarskom razvoju tih područja. Dakle, treba posebno po nama posebno poglavlje o gospodarskom razdoblju područja posebne državne skrbi. Druga stvar, najveći dio sadržaja u Zakonu odnosi se na stambeno zbrinjavanje pa ispada da su željeni ciljevi ovog Zakona reducirani uglavnom na personalno pitanje. Mislim da se sam Zakon ne smije, sam zakon koji se ovako zove ne smije svesti samo na ovu svrhu. Treća stvar, u stambenom zbrinjavanju otvaraju se niz varijanti bez obzira što je jasno da za tako široka prava i za ostvarivanje tih varijanti koje se ovdje nude kao mogućnost, za duže vrijeme neće biti određenih financijskih odnosno proračunskih sredstava. Jako se stimulira naseljavanje i predlažu se rješenja koja će to olakšavati, a povratnička populacija pri tome nema tretman, a uvjetima za povratak i mogućnost nekakvog opstanka na terenu sukladno područjima posebne državne skrbi zakon gotovo ovdje da i ne govorimo. Bivši nositelji stanarskog prava su kategorija koja zaslužuje po nama jasniji tretman. Mada su neke druge kategorije posebno definiraju, posebno stimuliraju, o bivšim nositeljima stanarskoga prava ovdje nije bilo gotovo ni riječi, mislim da tu treba uglaviti određeni članak koji bi regulirao tu problematiku. Tu se radi po našoj procjeni o najoštećenijoj kategoriji stanovništva i imamo utisak da oni imaju tretman gotovo isti kao što imaju tretman i naseljenici. I zadnje proces povratka je pojmovno i sadržajno važno pitanje područja posebne državne skrbi zato pretpostavke i postupci moraju biti ugrađeni u sam Zakon o područjima posebne državne skrbi. I da zaključim ovu stvar. Dakle, mi očekujemo i mislimo da će iza toga red radi je da će se donijeti i Zakon o potpomognutim područjima. Upravo sam to rekao iz namjere ne da kritiziram sve to što ne valja nego da pokušamo staviti akcent na stvari koje treba kvalitetnije urediti kako bi se u tom Zakonu o potpomognutim područjima jednostavno to to riješilo, ugradilo i ispod ove problematike podvukli crtu jer je konačno za tu stvar došlo vrijeme. Druga stvar o kojoj hoću da govorim da u samom zakonu postoje dva ograničenja, o konzumiranju prava iz Zakona za određene kategorije. Prvo ograničenje je prethodna imovina, znači osnovno ograničenje za sve koji su u međuvremenu nešto stekli, pa čak su i naslijedili jeste upravo ta prethodna imovina. Izmjene Zakona donose, problem nositelja oduzetih stanarskih prava tretira se kao humanitarni problem i rješava se kao socijalna mjera a ne kao problem prava i obaveza njegovog rješavanja kao specifičnog problema i specifičnog prioriteta. Isto tako sredstva koja su definirana za provođenje ovog programa u samom Zakonu se kaže da su ovisna o mogućnosti proračuna. TA raspoloživa sredstva ovisit će svake godine o raspoloživim sredstvima u državnom proračunu, njih može biti a i ne mora biti, biti, nismo ih posebno definirali. Ako ih ne mora biti onda se nameće nekakav zaključak da će se sa stanovišta populacije o kojoj ovog trenutka mi razmišljamo, jednostavno da će se povratak i još neke stvari vezano za činjenicu povratka staviti točka ukoliko ne budemo imali jasna financijski određena sredstva, odnosno svoju obavezu u zakonu kako bi se osigurala osigurala u proračunima narednih godina jasna sredstva za završetak ovog posla i ovog procesa koji nismo završili. Treća stvar bih rekao nešto, u nomotehničkom smislu bih dao sugestiju predlagatelju da iza članka 12.b i stavka 8. predlažemo da se uglavi odnosno definira jedan stavak koji bi trebao glasiti: iznimno od odredaba Zakona o općem upravnom postupku, kada se osoba koja je pokrenula postupak ili vodi upravni spor radi ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje nalazi u inozemstvu, ta osoba nije obavezna odrediti punomoćnika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Zašto to govorim? Govorim iz praktičnih razloga Govorim iz praktičnih razloga zato što prema članku 85. stavak 6. Zakona o upravnom postupku dostava pismena opunomoćeniku za primanje pismena smatra se da je dostava izvršena samoj stranci. Dakle, trenutkom kad smo dostavili opunomoćeniku počinju teći rokovi koji su prekluzivni i tada počinje teći žalbeni rok od 15 dana i u tom žalbenom roku punomoćnik za prijem pismena iz Hrvatske treba obavijestiti podnositelja zamolbe za stambeno zbrinjavanje negdje gdje se nalazi izvan Hrvatske, on se može nalaziti i na drugom kontinentu. Podnositelj mora pronaći neku stručnu pravnu osobu da mu sačini žalbu i podnositelj mora tu žalbu poslati poštom i to sve skupa izlazi iz okvira 15 dana. Prema tome, s obzirom na ovako kratak rok za žalbu i na činjenicu da to mora ići preko opunomoćenika očito je da će veliki broj podnositelja kasniti sa tim rokom, probijat će taj rok i za očekivati da ćemo se u praksi suočiti sa velikim brojem zahtjeva za povraćaj u prijašnje stanje što će naravno otežati i položaj podnositelja zahtjeva naravno cijeli proces produljiti i naravno poskupiti cijelu tu stvar. Mi predlažemo dakle da se izuzme, da komuniciranja dostavljanja pismena preko punomoćnika i zato postoji veće iskustvo u prijašnjim nekim rješenjima. Iznimku od takve jedne obveze Zakona o upravnom postupku je Vlada predložila svojevremeno kad se radilo i i o ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja osiguranicima, budućim osiguranicima koji se nalaze u inozemstvu. Tad je Vlada dala preporuku da se na te kategorije takva odredba o opunomoćeniku za primanje pismena ne odnosi. Ne vidimo razloga i mislimo da bi bilo vrlo korisno da se i ovakav jedan izuzetak ugradi i u ovaj zakon, dakle da ljudima koji već imaju takav problem olakšamo stvari, odnosno ne kompliciramo sa ovom propisanom formom. Dakle, mi očekujemo da očekujemo da će se o ovim našim stavovima razgovarati od strane predlagatelja i očekujemo da će ove naše sugestije biti prihvaćene. Hvala. Na redu je sada klub Hrvatske seljačke stranke i uvaženi kolega zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite, kolega. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Zakon o područjima posebne državne skrbi donesen je 15. srpnja 2008. godine radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove, povratka prijeratnog stanovništva i njegovog trajnog stambenog zbrinjavanja. Prvi Zakon o područjima posebne državne skrbi donesen je 1996. godine i polučio je dobre rezultate u dijelu koji se odnosi na stambeno zbrinjavanje. Do sada je temeljem Zakona o područjima posebne državne skrbi stambeno zbrinuto ukupno 35320 obitelji i to davanjem u najam obiteljskih kuća u državnom vlasništvu, darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i osnovnog građevinskog materijala. Ovim se izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku te se propisuju posebna pravila koja su u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku, a Ministarstvo regionalnog razvoja će formirati liste prvenstva podnositelja zahtjeva. Nadalje, ovim zakonom dodatno se uređuju pitanja vezana za stambeno zbrinjavanje u kućama i stanovima kojima raspolaže Republika Hrvatska na području posebne državne skrbi i u skladu sa osiguranim sredstvima u državnom proračunu što uključuje preciznije definiranje useljivih i neuseljivih stambenih objekata kao i pripadajuće površine kuća i stanova prema broju članova obitelji te prava korisnika koji su ranije bili korisnici obnove ili stambenog zbrinjavanja. Ovim se zakonom također omogućuje da pravo na dodjelu osnovnog građevinskog materijala iznimno mogu ostvariti hrvatski državljani koji izvan područja posebne državne skrbi imaju u vlasništvu ratom oštećenu ili razorenu obiteljsku kuću te bivši nositelji stanarskog prava kojima imaju u vlasništvu oštećenu kuću i građevinsko zemljište izvan područja posebne državne skrbi, a po odluci Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Posebno je za pohvaliti dopunu članka 10. Zakona koji se nadopunjuje novih člancima 10.a, 10.b, 10.c i 10.d, a novim člankom 10.c hrvatskim braniteljima koji su prije stupanja na snagu uredbu o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi, hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i ovoga zakona otkupili vlastitim sredstvima ili kreditom obiteljsku kuću u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi. Omogućuje se pravo na povrat kupoprodajne cijene uz uvjet da nemaju u vlasništvu drugi useljivi stambeni objekt ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine i uz uvjet da prebivaju u kupljenom obiteljskoj kući. Radi se o 169 branitelja, a za isplatu povrata novca tim braniteljima biti će potrebno osigurati oko 24 milijuna kuna tijekom 2013. i 2014. godine. Druga financijska posljedica primjene ovoga zakona odnosi se na potencijalni prihod općina i gradova na područjima posebne državne skrbi od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu koji će biti umanjen zbog darovanja tih kuća i stanova. Radi se oko 4000 stambenih objekata. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržava donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona o područjima posebne državne skrbi te očekujemo da će se dobri rezultati po pitanju stambenog zbrinjavanja nastaviti, ali i ispraviti utvrđene nepravilnosti u promjeni ovoga zakona. Hvala. Hvala. Sada slijedi klub HNS-a, HSU-a i uvaženi kolega zastupnik Zlatko Koračević. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi s konačnim prijedlogom zakona. Vrlo jednostavno i jasno zašto i zbog čega. Prvo, radi se o jednom zakonskom prijedlogu koji dolazi i u saborsku raspravu i uređuje jedno područje sa jednim vrlo snažnim vremenskim odmakom. Drugo, radi se o jednom zakonu koji se također usklađuje sa Zakonom o upravnom postupku. Treće, s ovim zakonskim prijedlogom koji nije direktno vezan na zatvaranje poglavlja 23. ali definitivno bio je i ovo područje je bilo jedan od nerješavanja određenih stvari ili vrlo konkretnih problema koje su imali naši građani na područjima od posebne državne skrbi. Bio je jedan od glavnih, sprječavao nas je i u zatvaranju poglavlja 23. Ovim prijedlogom zakona ispravljaju svi dosadašnji uočeni nedostaci. Sigurno da će ih biti još. Ali u svakom slučaju ovo je jedan snažan iskorak od prakse koja je bila i koja je uočena na tom području. Jedna novina koja nije uobičajena, a u svakom slučaju je svima nama potrebna, a to je da se konačno formira lista prvenstva podnositelja zahtjeva koji zadovoljavaju uvjete propisane ovim zakonom. Jer u ovom posebno u segmentu dodjele besplatnog građevinskog materijala bilo je vrlo raznih i čudnih i često puta i za građane a i za nas ostale koji smo pratili ne baš primjenjivih ili logičnih situacija. Prema tome, ovo je u svakom slučaju za pohvaliti da se formira lista prvenstva i uvodi se dodatna transparentnost čitav postupak, ispravlja se nepravda prema onima koji su imali ulaganja na području PPDS-a prije 2005. godine. I otvara se nova mogućnost darovanja stanova ili kuća s kojima raspolaže Republika Hrvatska temeljem kriterija koji su utvrđeni u ovom zakonu. U svakom slučaju dobro je i korisno da ovim izmjenama otvaramo mogućnost, da ispravljamo uočene nepravilnosti i nepravde. I konačno, dobro je da uvodimo jednu dodatnu i snažniju transparentnost kroz listu prvenstva za dodjelu. A ključno što je i uglavnom i svima nama jasno, a to je da je ovaj zakon ograničenog trajanja na određeni rok. Naime, kompletno ova materija riješit će se provedbenim propisima sa Zakonom o područjima posebne državne skrbi što je i obveza koja nam proizlazi iz zakona o regionalnom razvoju, što je obveza koja proizlazi i iz Strategije regionalnog razvoja i u konačnosti nešto što je izuzetno potrebno svim našim načelnicima, gradonačelnicima da bi mogli planirati svoje fiskalne prihode, da bi mogli planirati svoju financijsku budućnost budući da su oni obvezni istu donijeti u trogodišnjem periodu, a sasvim sigurno da će novim Zakonom o potpomognutim područjima, da će se u mnogim općinama i gradovima desiti jedna značajna značajna promjena u njihovim proračunima s obzirom na indeks razvijenost koji je u ovom trenutku samo jedna forma. Naime, mi smo donijeli indeks razvijenosti, vrlo jasne kriterije. Doduše, nismo ga mi donijeli. Donijela ga je Vlada Republike Hrvatske. On je bio propisan i kao element mjerenja Zakonom o regionalnom razvoju. Definiran je i Strategijom regionalnog razvoja koji je donijela Vlada jer mi u Saboru nismo imali prilike raspravljati o istoj. Ali u svakom slučaju u ovom trenutku taj indeks razvijenosti je forma na papiru i od njega baš nitko nema nikakve koristi. Mislim da bi bilo izuzetno koristi da ga što prije stavimo u funkciju. Vama je poznato i svima je poznato da mi u klubu Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika gotovo gotovo u svakoj raspravi podcrtavamo problem ili naglašavam problem umanjenih fiskalnih prihoda općina i gradova s jedne strane. S druge strane nemogućnost pripreme njihovih projekata za moguće kandidiranje za sredstva Europske unije što je već i sad evidentno i čak u nekim programima iz ovog predpristupnog programa. Općina ili grad prođe na natječaju, prođe, dobije mogućnost provedbe projekta kojega je kandidirala za sredstva Europske unije ali nema svoju nacionalnu komponentu. I čitava priča stoji. Prema tome, vrlo važno je da taj indeks razvijenosti krene u funkciju, vrlo važno da ona mogućnost fiskalnog poravnanja koja je definirana kao mogućnost. Šteta što nije definirana kao obveza u Zakonu o regionalnom razvoju koja bi dala mogućnost općinama i gradovima jedno snažnije i čvršće i sigurnije planiranje fiskalnog prihoda općine ili grada. Međutim, i to je još uvijek slovo na papiru. I završno, gotovo sigurno i opet ću ponoviti u ime kluba Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika gotovo sigurno da iz predpristupnog programa IPA-e jedan značajan dio sredstava ostat će neiskorišten i naš je prijedlog da taj dio se kroz tehničku pomoć usmjeri prema općinama, gradovima i županijama temeljem indeksa razvijenosti. I to je razlog više da se konačno krene i sa ovim zakonom, u provedbu sa Zakonom o regionalnom razvoju. A da bi se s njim krenulo treba pokrenuti i trebamo usvojiti ili donijeti Zakon o potpomognutim područjima, a s kojim zakonom ovaj zakon s kojim zakonom ovaj zakon dobiva svoj privremeni status. U ime kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika ponovit ću još jednom podržavam ovaj prijedlog zakona. Ali upozoravamo na potrebu da u što skorije vrijeme i donesemo zakon o potpomognutim područjima. Hvala Hvala lijepo. Na redu je klub Hrvatske demokratske zajednice i uvaženi kolega zastupnik Branko Kutija. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo ja ću kazati odmah na početku da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ove izmjene Zakona o PPDS-u. Glavna svrha ovoga zakona od početka je ostala ista, znači to je poticanje demografskog i gospodarskog napretka područja od posebne državne skrbi, koja su podijeljena u tri skupine, od kojih su prve dvije područja Republike Hrvatske koja su direktno bila pogođena ratom, a treća skupina su područja koja zaostaju u svom razvoju za ostalim područjima Republike Hrvatske. U novi zakon preuzete su sve one odredbe iz starog zakona koje su se pokazale dobrima, i dale su rezultat na terenu, to se odnosi u prvom redu na sustav stambenog zbrinjavanja koje su u dijelu dorađene tako da se proširi krug osoba koje mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje, znači mlade obitelji, te darovanje kuća i stanova hrvatskim i HVO braniteljima. Time se ovim zakonom proširuje broj osoba koje mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje na PPDS-u koje se danas pokazalo kao najvrjedniji dio zakona za povratak i ostanak, ali i privlačenja stanovnika na ova područja koja su ratom bila potpuno devastirana i poharana i materijalno i ljudski. Najveće i najbolje rezultate ovaj zakon bilježi u stambenom zbrinjavanju, njegovom primjenom, do danas je stambeno zbrinuto, to smo već čuli od državnog tajnika 35 tisuća 320 obitelji povratnika i naseljenika u državnim kućama, stanovima, te kroz dodjelu građevinskoga materijala. Osobito je značajno da se na ovaj način potiče i ostanak mladih obitelji na tim područjima, koji sve manje odlaze iz svojih mjesta na područjima posebne državne skrbi, a svim povratnicima se osigurava primjereno stambeno zbrinjavanje. Prijedlog zakona isto tako o područjima posebne državne skrbi jedan je iz skupine zakona koji se usklađuju sa Zakonom o općem upravnom postupku, kao dio mjerila za zatvaranje poglavlja 23. Ovom izmjenom se postupovna pravila ovog zakona usklađuju sa Zakonom o upravnom postupku, između ostalog uvodi se kao novina liste prvenstva koje jasno utvrđuju poredak po kojem će ti zahtjevi rješavati, koji koji će se rješavati prema kriterijima, odnosno bodovima, koji su propisani ovim zakonom, i koji će se objaviti 31. siječnja tekuće godine za sve uredne zahtjeve. Potrebno je istaknuti da osim riješenih postoje još 24 tisuće neriješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje. Međutim ovdje isto tako treba istaknuti da ovim zakonom se uređuju i neka druga pitanja važna za stanovnike područja posebne državne skrbi između ostaloga. Znači ovim izmjenama zakona po prvi puta se omogućava darovanje kuća i stanova naseljenicima u malim mjestima na područjima posebne skrbi, koji su na ta područja došli '95., '96. godine, znači radi se o naseljenicima koji su prvo bili smješteni u privatnu imovinu koja je kasnije vraćena vlasnicima, a te su obitelji stambeno zbrinute u državnim kućama i stanovima. To su obitelji koje su među prvima došle na novooslobođena područja nakon "Oluje", i do danas su tamo ostali i to u manjim mjestima i ruralnim sredinama slabije infrastrukturne opremljenosti, kojom mi zadnjih godina razvijamo i gradimo podižući standard tih inače slabo naseljenih prostora. Stambeno su zbrinuti u državnim kućama i stanovima već godinama, ali do danas nisu postali vlasnici tih nekretnina, iako su među prvim došli na ta područja. Znači radi se o 4 tisuće obitelji koji će na ovaj način biti trajno stambeno riješeni, i ostat će na tim područjima. Većina njih je smještena na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Ličko-senjske te Brodsko-posavske županije, kao što znate, znači radi se uglavnom o Hrvatima koji su ne svojom voljom došli iz Vojvodine i prvenstveno prvenstveno Bosne i Hercegovine. Isto tako te skupine, pogotovo u Bosnu i Hercegovinu sve i da hoće ne mogu se vratiti, ponavljam znači ljudi će konačno riješiti svoj temeljni problem, a to je krov nad glavom. Mi iz Hrvatske demokratske zajednice naravno da stojimo iza ovoga i da to podupiremo. Evo isključene su nekretnine u gradovima, što je naravno i normalno na području posebne državne skrbi. Također se rješava jedna stara nepravda da se braniteljima i invalidima Domovinskog rata, koji su također među prvima stambeno zbrinuti u državnim kućama, na područjima posebne državne skrbi, te su kuće otkupili kreditima do 2005. godine, omogućava povrat kupoprodajne cijene, prema podacima znači radi se o 169 branitelja i njihovih obitelji, iznos je oko 24 milijuna kuna. Podsjećam da su od 2005. kada je Vlada donijela uredbu o darovanju državnih kuća i stanova hrvatskim braniteljima na područjima posebne državne skrbi a kasnije i ovaj zakon, svi branitelji na područjima od posebne skrbi stekli pravo na darovanje državnih kuća i stanova, u kojima su stambeno zbrinuti po ovom zakonu. Do danas se na taj način darovanjem ostvarilo 4 tisuće 687 branitelja i njihovih obitelji. Uređuje se pitanje neovlaštenih ulaganja, isto tako zatim postoji mogućnost podnošenja zahtjeva za obnovu, i dodatno se uređuju pojedina pitanja stambenog zbrinjavanja, koja se u primjeni zakona pokazala dvojbenim kao primjerice što je useljivi i neuseljivi stambeni objekat, stambena površina na koju se ostvaruje pravo na stambeno zbrinjavanje, i kasnije pravo na otkup ili darovanje i Osim obnove i stambenog zbrinjavanja važan je i gospodarski oporavak ovih područja, kako bi se osigurala klima za potpunu socijalnu i ekonomsku reintegraciju ovih područja. U područjima gdje su obnovljeni stambeni objekti važno je osigurati radna mjesta komunalnu i društvenu infrastrukturu, ceste, vodoopskrbu, škole, vrtiće, kako bi stanovnici imali primjerene uvjete života. Znači ovim zakonom uređeno je i pitanje potpora poduzetnicima na područjima posebne državne skrbi, kroz potpore male vrijednosti vezane za oslobađanje od poreza na dobit u maksimalnom iznosu od 200 tisuća tisuća eura u trogodišnjem razdoblju, čime se osobito potiču mali i srednji poduzetnici. Definirani su i poticaji koji idu gradovima i općinama na PPDS-u, znači oni zadržavaju pravo na prihode iz poreza na dobit. Valja istaknuti da ovaj zakon, zajedno sa Zakonom o obnovi pridonio činjenici da danas možemo govoriti o završetku procesa zbrinjavanja prognanika i izbjeglica i stambenom zbrinjavanju. Valja isto tako podsjetiti da je '91., '92. godine u Hrvatskoj raseljeno skoro pola milijuna ljudi, dok je istovremeno u Hrvatsku izbjeglo 400 tisuća osoba, uglavnom iz Bosne i Hercegovine. Do sada je u Hrvatskoj lokalno integrirano 120 tisuća izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, te prema podacima UNHCR-a 131 tisuća izbjeglica i raseljenih osoba pripadnika srpske manjine. Iz svega navedenoga su vidljiva nedvojbena nastojanja i veliki trud Vlade posvećen rješavanju svih pitanja vezanih za povratak prognanika i izbjeglica, i rješavanju u prvom redu njihovih stambenih problema što je prvi uvjet da se ljudi mogu vratiti i započeti dostojanstven život u Hrvatskoj. Istodobno se rješavaju i ostala pitanja vezana za napredak i razvitak područja povratka, i ostanka svih povratnika i naseljenika na tim područjima. Potrebno je istaknuti nekoliko podataka da smo do danas na tim područjima obnovili 148 tisuća obiteljskih kuća i stanova, a tome treba dodati još 35 tisuća kuća i stanova koji su izgrađeni ili obnovljeni kroz program stambenog zbrinjavanja, a na sve zajedno utrošeno je nešto manje od 37 milijardi kuna. Smatram da će ovaj zakon pridonijeti daljnjem oporavku i materijalno i ljudski ovim ratom devastiranih područja, a također nam daje okvir da nastavimo, ali i proširimo aktivnosti na razvoju i gospodarskom rastu područja od posebne državne skrbi. Mišljenja sam da ove izmjene i dopune zakona još poboljšavaju djelotvornost poduzetih mjera, osobito na području stambenog zbrinjavanja i gospodarskog oporavka područja posebne državne skrbi. Sve poduzete mjere po ovim zakonima daju već vidljive rezultate i kroz povećanje broja stanovnika i kroz rast ukupne gospodarske aktivnosti. nešto manje je vidljiv zbog trenutno ekonomskih problema,ali zato ih moramo svi zajedno nastaviti. Evo u ime kluba, odnosno imate na klupama, klub HDZ-a podnio je i amandmane na dva članka, prvi je na članak 4. stavak 3. i drugi je, da ne čitam članak 9. stavak 1.

Hvala lijepo. Iscrpili smo sve prijave za raspravu. Zaključno pod ovom točkom uvaženi državni tajnik, Stanko Janić. Izvolite kolega tajniče. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Zahvaljujem na kvalitetnim diskusijama klubova zastupnika Hrvatskog sabora na izmjeni dopune Zakona o području posebne državne skrbi iz čega se može iščitavati prihvaćanje toga da je ovaj zakon važan za stambeno rješavanje niza obitelji koji žive ili će doći živjeti na području posebne državne skrbi. No, bila je jedna riječ ovdje rečena da to je zakon koji govori da sukladno proračunu sredstava će se taj taj program realizirati. Upravo evo s ove govornice i govorim o tome da Zakon o fiskalnoj odgovornosti planira trogodišnje financijsko razdoblje, a upravo ovdje zastupnici u ovome domu mogu svake godine pridonijeti tome da se sredstva iz proračuna osiguravaju u dovoljnoj količini da se ciljevi ovoga zakona mogu i donijeti. I drugo bi naveo da je ovaj zakon i po analizi institucija koje su pratile i proučavale razvoj, efekte mjera na području posebne državne skrbi posebno potaknule ovaj Program stambenog zbrinjavanja i Zakona o području o posebnoj državnoj skrbi i on će naći svoje mjesto kao mjera u budućim zakonima o potonulim područjima koji će proisteći na osnovu Zakona o regionalnom razvoju i Strategije o regionalnom razvoju koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. I kad bude to na dnevnom redu očekujemo isto tako i kvalitetnu vašu suradnju. Hvala na dosadašnjoj diskusiji. lijepo. Zaključujem točku, glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti, a vjerujemo da će uvjeti biti pa to i najavljujem sutra u 12,00 je predviđeno da će biti glasovanje. Hvala.